ali prvenstveno borbe koju je pokrenuo i uspešno sprovodi predsednik Aleksandar Vučić, da nepokolebljivo udari u glavu zmiji mafije i kriminalne grupe, ne štedeći da u toj borbi ugrozi i sopstveni život,

zbog razgranatosti i opasnosti koju čini organizovani kriminal na globalnom nivou, moramo se ujediniti sa svim državama sveta, ka čemu teži politika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije, jer samo tako možemo ovu zver staviti u lance pravde.Ugovor između Republike Srbije i Republike Argentine, o izručenju, potpisan je u Srbiji, u Beogradu 14. oktobra 2019. godine. Ovim ugovorom je učinjen ozbiljan korak u uspostavljanju pravnog okvira i mehanizma u suprotstavljanju najtežim oblicima trans-nacionalnog kriminala koji se javlja u savremenom društvu.Odgovornom politikom i fantastičnim odnosima koja je Srbija ostvarila sa ovom južnoameričkom republikom, koja se smatra regionalnom silom Južne Amerike, koja nije priznala Kosovo i Metohiju, kao nezavisnu državu,

borba protiv kriminala koju je pokrenuo predsednik Aleksandar Vučić na svim nivoima, gde nema zaštićenih, balvan je u oku Dragana Đilasa i njegovih konsiljera koji u paničnom rastrojstvu, jer su svesni svog lopovluka kojim su u prah i pepeo pretvorili državnu kasu i opustošili građane Srbije, ne prezaju u agoniji svoje nemoći, a svesni da im ruka pravde kuca na vrata, vandalski, kako samo oni to znaju i jedino umeju, napadaju porodicu predsednika Aleksandra Vučića, ali i sve one koji sprovode politiku poštenja, pravde, istine koja je njima strana.Zato strana.Zato im nisu strane egzotične destinacije gde kao zmija noge skrivaju ogromne sume novca. Konkretno mislim na 57 tajnih računa koje poseduje Dragan Đilas. Dok njegovi, po novcu sledbenici, poput Dragana Šolaka, Marinike Tepić, Vuk Patrik Hoa Jeremića ne biraju sredstva da u svojim tajkunksim medijima omalovaže uspehe Srbije

nisu bili sposobni da učine, jer su sve to protraćili za vreme svoje vlasti. Ali, bili su spremni da učine za svoje račune u familijarne odnose koje nije merila ljubav, nego valuta deponovana na računima, a porodična tradicija i kultura u ogromnim kvadraturama po najelitnijim lokacijama u Beogradu, ali i po Srbiji.Sve to narod Srbije vidi zato ih je i stavio na marginu političke prošlosti koja više nikada neće svojim žutim tajkunima, tajkunskim preduzećima upravljati Srbijom i odlučivati o

imamo sporazume između Vlade Republike Srbije i Argentine i drugih država.Pošto su moje kolege dosta toga rekle, dozvolite samo dve rečenice da kažem, da svaki ugovor ili sporazum između Vlade Republike Srbije ili bilo koje druge zemlje otvara vrata Republici Srbiji u saradnji sa svakom pojedinačno i Srbija to koristi, pogotovo dolaskom na vlast SNS i Aleksandra Vučića. Tako jačamo naš međunarodni ugled, Srbija tako jača širom sveta. Međutim, taj međunarodni ugled odraz je i unutrašnje politike, unutrašnje stabilnosti naše zemlje, a to i svake druge se manifestuje na međunarodnom planu. Ja o tome neću unutrašnjem delu govoriti, zato što u unutrašnjoj politici to svakodnevno govorim ovde svim narodnim poslanicima.Taj međunarodni ugled Srbije jača iz dana u dan zahvaljujući doslednosti naše politike, a to je politika mira, broj jedan, broj dva, politika mešanja u unutrašnje probleme pojedinih zemalja. Da li to pojedine zemlje poštuju i u odnosu na nas, to je veliko pitanje. Dabome da ne poštuju. Dozvolite da kažem da u tom smislu nama susedna, nekada zajednička država Jugoslavija, a danas susedna Hrvatska nije poštovala to. to. Kod priznavanja Hrvatska se prilikom priznavanja Kosova i Metohije mešala u unutrašnje stvari naše zemlje. Molim vas, da li smo mi tada reagovali? Da je predsednik države tada bivše vlasti samo jednu rečenicu izgovorio, nikada Hrvatska ne bi priznala Kosovo i Metohiju. Znate koja je to rečenica? Ja ću da je kažem. Da je rekao – ukoliko, gospodo, priznate Kosovo i Metohiju, a to je narušavanje integriteta i suvereniteta naše zemlje, priznaćemo Republiku Srpsku Krajinu. Znate kada bi Hrvati priznali Kosovo? Nikada. E, tu je odgovornost bivše vlasti, bivšeg predsednika u tom smislu.Dozvolite dalje, poštujemo teritorijalni integritet i suverenitet zemalja, tražeći i od drugih zemalja da poštuju naš teritorijalni integritet i suverenitet. Mi nikada nismo napadali drugog, uvek smo se branili.Kada je Hrvatska u pitanju, ja ću posebno o tome da malo kažem, izvinite, ali pošto smo ovih dana imali i tu temu Jasenovca i ništa neću da iz glave kažem. Ja se bavim istraživanjem, kako znate, i što bi rekao bivši predsednik Hrvatske Tuđman, daću potku, daću izvore za to. Dakle, politiku solidarnosti provodim, a ne solidarnosti samo nas sa susedima, već solidarnosti sa čitavim svetom. Srbija je to uvek radila. Da li su drugi prema nama to činili? To je sada drugo pitanje, to je sve za analizu.Kada je u pitanju Hrvatska i Jasenovac, dozvolite ipak da nekoliko rečenica kažem. Istražujući kao istoričar, a voleo bih da me neko od hrvatskih istoričara demantuje, a i naši, koji, vidim, zaista istorijske izvore ne koriste.Tvorac

Pa on je i u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj bio bojovnik. Ja neću da govorim, da ne citiram sada sve moguće izvore, kada se on zaklinjao da će stvoriti nezavisnu hrvatsku državu bez Srba. E, to je suština genocida. I vi koji ste išli u Hag trebali ste konsultovati nekoga ko ima te podatke pre izbijanja rata u Hrvatskoj. Na stotine skupova je pretnji bilo.Dozvolite da ja ipak uporedim, da ne bih pričao napamet, nekoliko stvari. Ja ću sada da kažem, poštovani građani Republike Srbije i narodni poslanici, poštovani istoričari, da uporedim NDH sa suverenom, kako bi Hrvati rekli, Nezavisnom Državom Hrvatskom.Prvo, pitam vas – da li je tačno da je Pavelićeva ustaška NDH, a i Tuđmanova suverena, kako on kaže, demokratska Hrvatska od 1991. do 1995. izbacila iz Ustava srpski narod? Da li je to radila Pavelićeva? Jeste. Da li je to radila Tuđmanova? Jeste. Ja sam bio taj u Hrvatskom saboru, drago mi je što kolege iz Hrvatske to sada gledaju, jedan deo, koji je prvi postavio to pitanje na Drugoj sednici radnoj Hrvatskog sabora. Znate li kada sam dobio odgovor? Pa nisam ga dobio, naravno da nisam.Drugo, i Pavelićeva ustaška NDH od 1941. do 1945. godine i Tuđmanova savremena, suverena, kako on kaže, i demokratska Hrvatska od 1991. do 1995. izbacile su iz upotrebe srpski jezik i srpsko pismo – ćirilicu. Je li tako, gospodo hrvatski zastupnici u Hrvatskom saboru, koji ovih dana stalno pljujete, pogotovo general, kako oni kažu, bojnik Prkačin, Srpsku pravoslavnu crkvu, nazivajući je agresorskom itd?Treće, da li je tačno da je i Pavelićeva ustaška NDH iz 1941. do 1945. godine, kao i Tuđmanova, samostalna, suverena, kako on kaže, demokratska Hrvatska od 1991. do 1995. godine upotrebljavala istu monetu – kunu? Da li je tačno ili ne? Dabome da je tačno.Četvrto, i Pavelićeva ustaška NDH od 1941. do 1945. godine i Tuđmanova samostalna, suverena, demokratska Hrvatska od 1991. do 1995. godine progonile su srpske intelektualce.

je od tih, a to znaju kolege na fakultetu na kojem sam u trećinskom odnosu bio i dva sata puštanja ustaških pesama. Izdržao sam to predavanje. Rata nigde nije bilo tada.Dakle, idemo dalje. I Pavelićeva ustaška NDH iz 1941. i 1945. godine i Tuđmanova samostalna, kako bi on rekao, su otpuštale Srbe sa posla. Nemam vremena da vam dajem iz svake radne organizacije popis Srba koji su otpuštani pre sukoba, 1988, 1989. i 1990. godine. Moja malenkost je postavila u Hrvatskom saboru direktna pitanja. Dokumentacija postoji u zapisnicima danas, neke, vidim, ima i na internetu.Idemo dalje. Šesto, i Pavelićeva ustaška NDH od do 1945. godine i Tuđmanova samostalna, suverena, demokratska od 1991. do 1995. godine upotrebljavale su iste i slične ustaške velikohrvatske simbole. E, da stanemo sad ovde. Gde je greška jednog dela Srba, a gde je greška Hrvata kada su simboli? I da pitanje šahovnice skinemo sa dnevnog reda danas. Kako? Sama šahovnica bez ideoloških oznaka nije ustaška. Ona se upotrebljavala hiljadu godina ranije, da ne nabrajam kulturnoistorijske spomenike, bez obzira je li crveno polje prvo ili belo. Negde je jedno, negde drugo. Šta je ustaška? Kada su ustaše došle, stavile su jednu kocku poviše šahovnice i kada kada su komunisti došli na vlast, skinuli su tu jednu kocku gore poviše šahovnice i stavili petokraku zvezdu. A znate li kako percipiraju Hrvati nas kao četnike? Kada vide ovog dvoglavog orla, vidite ga gore u grbu, čim ga vide, kaže – četnički, a on hiljadu godinu stariji nego što su četnici upotrebljavali, pored ostaloga, dve one kosti, lobanju itd. Nemojmo to raditi jedni drugima. Indoktriniramo narod. To Hrvati zloupotrebljavaju u jednom delu. Ne kažem da nema i kod Srba da zloupotrebljavaju i taj drugi deo.Dakle, kada su simboli u pitanju, Tuđman je stavio gori nego ustaški. E, sad je vreme da to objasnim. To je ako gledate hrvatski grb, prvi u nizu u kruni jeste polumesec sa šestokrakom zvezdom. Dozvolite, predsedniče, da kažem četiri rečenice vezano za to. Kada su stvarali hrvatski grb, u kabinet mu je došao predsednik sindikata tada i pitao – ima li ijedan simbol koji obuhvata BiH i Sloveniju? Kaže – nema, nazad, vratite se i taj simbol stavite. Znate li koji je to simbol? Polumesec sa šestokrakom zvezdom. To je simbol velikohrvatstva, Riterove velike Ilirije. On je rekao: „Ilirija jednako totius Croatius (čitava Hrvatska)“ i omeđio je Slovenija, Hrvatska današnja, Srbija, Bugarska, Grčka, a centar je Banjaluka. E, zato su kidisali na Banjaluku. Jer je polumesec sa šestokrakom zvezdom jedan od grbova srednjovekovne Bosne. E, to je ta velikohrvatska ideja, ne ustaška, nego još gora nego što je ustaška.Idemo dalje, nemam vremena, o tome sam ja pisao u nekoliko radova kolege iz Hrvatske to vrlo dobro znaju.Idemo dalje, i Pavelićeva ustaška NDH 1941. do 1945. i Tuđmanova, samostalna, kako on kaže, suverena i demokratska Hrvatska 1991. do 1995. katoličili su Srbe, Pavelićeva najmanje 350.000, a Tuđman 30.000. Izvor, Stipe Šuvar, Hrvatski karusel da ne navodim stranicu, od toga je danas hiljada srpske dece, samo dok je Šuvar ovu knjigu napisao

Pavelićeva ustaška NDH 1941. do 1945. i Tuđmanova samostalna, suverena demokratska 1991. do 1995. godine, osnivale su logore za Srbe.

Ovo su sve istorijski izvori da ih sada ne navodim, ja ih imam, obrađene su u zadnjem „Napretku“ ovog našeg časopisa i u mnogim radovima ranije koje sam ja i kolega Martinović pisali kada smo o Jasenovcu pisali.Idemo dalje, i Pavelićeva ustaška NDH 1941. do 1945. godina i ove Franje Tuđmana 1991. do 1995. godina, koju je stvorio, otuđivale su srpsku imovinu otuđivali, zemlju, kuće, stanove palili, uništavali. Jeli tačno poštovani građani Republike Srbije i Republike Hrvatske? tačno.Idemo dalje, i Pavelićeva ustaška NDH 1941. do 1945. i Tuđman je samostalna, suverena demokratska, kako on kaže 1991. do 1995. spaljivali su srpske kuće i srpske crkve. znate koliko su crkava, da brojke ne govorim, samo u zapadnoj Slavoniji, da ne kažem u čitavoj Hrvatskoj, a manastira da ih i ne govorim. Jedanaesto i Pavelićeva ustaška NDH od 1941. do 1945. i Tuđmanova samostalna, suverena demokratska Hrvatska 1991. do 1995. osnovali su Hrvatsku pravoslavnu crkvu.

i Pavelićeva ustaška NDH 1941. do 1945. i Tuđmanova samostalna, suverena demokratska 1991. do 1995. godine, sprovodili su državni teror nad Srbima. Državni teror, u hrvatskom saboru, ja sam bio zastupnik ispred Saveza socijalista Hrvatske, tri čini mi se poslanika i Gordana Ajduković, koja je ovde bila, koja je nastradala kako znate u Osjeku itd. Išikaniran u tom saboru i gde Gorici kažem, evo što mi čine. Kaže - Atlagiću za ruku me uhvati i morao sam pobeći i telegraf slao naveče da nema razlike između Pavelićeve i te. Imaju oni taj telegram tamo. Govorimo na osnovu istorijskih činjenica, gospodo istoričari koji se bavite sad Hrvatskom državom.Idemo dalje, i Pavelićeva, trinaesta ustaška NDH od 1941. do 1945. i Tuđmanova samostalna, suverena demokratska 1991. do 1995. godine, nagrađivali su ustaše, obratite pažnju uvaženi narodni poslanici, ustaški dužnosnik,

je tačno gospodo Hrvati? Kako su se osećali Srbi tada? To je posebna priča i šta je rađeno Srbima.Dakle, idemo na redni broj četrnaest i Pavelićeva ustaška NDH od 1941. do 1945. i Tuđmanova samostalna, kako on kaže, suverena i demokratska, koliko je demokratska neka to sami Hrvati procene, od 1991. do 1995. godine, upotrebljavali su ustaški pozdrav za dom spremni. El tačno? Pa, to čitav svet vidi. Dabome da je tačno.Petnaesto i poglavnika ustaške NDH Antu Pavelića, posebno ovo podvlačim, primio je papa Pije XII, 12. maja 1941. godine. Znate zbog čega, poštovani narodi poslanici? Zbog klerikalno katoličke smernice o NDH, ali je primio vrhovnika HDZ samostalne suverene demokratske Hrvatske 25. maja 1992. godine, papa Josip Pavle II zbog klerikalno katoličkih smernica, a pape Pavle II bio je

E, tu smo gospodo. El tako, gospodine Stipe Mesiću koji vrlo dobro to znaš.E, sad dozvolite, doktor Tuđman prvi falsifikator logora Jasenovac. Moja malenkost je to dokazivala 80-ih godina ranije, 19 veka u Hrvatskom „Vjesniku“. „Vjesnik“ se zvao tada i zbog toga sam zaista priznajem, bio pozvan od izvršno sekretara CK Hrvatske, gospodina Celestina Sardalića da čestitam. Morao sam šest pisama uredništvu napisati. Dakle, prvi sam dokazao da je 1963. godine falsifikate završio. On je tvorac svih, a ne sad ovo što Stjepan Razum i ovi minimiziraju, uzeli su njegovu doktrinu.Dozvolite nekoliko rečenica da o tome kažem. Doktor Tuđman je jedino nadmašio Antu Pavelića u tome što je stvorio nezavisnu i suverenu Hrvatsku državu bez Srba. Tuđman je stvorio bez Srba. Kod Pavelića su ostali, jedan sam ja od tih, ostataka zaklanog srpskog naroda, oni koji danas žive u Hrvatskoj. I, tu nema dileme. Doktor Tuđman je izvršio masovno etničko čišćenje Srba tako što ih je više od 560, nemojte baratati sa cifrom, molim vas, Oluja je samo 250, 560 hiljada je proterano iz Hrvatske.

Benito Musolini, Adolf Hitler i doktor Ante Pavelić i Josip Broz Tito. El tako, gospodino, narodni poslanici, hrvatski zastupnici koji sada ovo posmatrate iz Hrvatskog sabora.Idemo dalje. Da je doktor Tuđman želeo rat i da je stvorio Republiku Srpsku Krajinu, Tuđman, sada ću vam dokazati u dve, tri rečenice. Dozvolite, ovaj citat. Tuđman je na Jelačićevom trgu u Zagrebu 24. maja 1995. godine okupljenim građanima priznao, citiram hrvatski izvor – rata ne bi bilo da ga Hrvatska nije trebala, ali mi smo procenili da samo ratom možemo izboriti samostalnost Hrvatske. Zbog toga smo, navodi Tuđman, vodili političke pregovore,

rat je bilo moguće izbeći samo da smo odustali od našeg cilja, to jest od samostalne Hrvatske. Završen citat, Hrvatski Vjesnik, 1995. godine.Gospodo Hrvati, da li je ovo tačno ili ne i gospodo uvaženi narodni poslanici ovde u srpskom saboru? Naravno da je Tuđman i potpuno bio svestan toga. E, sad kada smo kod njega, dozvolite ipak da kažem, pošto je on stvorio svoj san, zločinačkom akcijom Oluja iz 1995. godine, kada je izvršeno najveće etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata na tlu Evrope. I to je naš predsednik rekao i oni ga napadaju zbog toga. Pa, to svako zna, to znaju gospoda Hrvati, to zna čitav svet. Doktor Tuđman je u vlaku, kako kaže slobode, na relaciji Zagreb-Knin-Split 26. kolovoza, kako kaže, 1996. godine poručio gradu i svetu, kako kaže, citiram – nema više onih Srba koji bi budućnost Hrvatske ugrožavali u hrvatskom nacionalnom telu, to se ne može izraziti nikakvim novcem, nego li upravo time da je ovim korakom olujom, budućnost Hrvatskog naroda zagarantovana. Završen citat, doktor Stipe Šuvar, Hrvatski karusel, 2003. godine, strana 358, da sad ne citiram druge. Nisam ja ovo izmislio ovo su hrvatski izvor, ne srpski nego hrvatski.Kad smo već kod tog dela dozvolite ipak da kažem da nije samo Tuđman jedini državnik koji je

To se kaže varalica, odnosno luftiguz. Luftiguz znači varalica u prevodu pogledajte u rečniku, a da je Stipe Mesić zaista takav bio, on je osuđen još 1971. godine na kaznu zatvora pored ostalog i služio je u Leskovcu, neka kaže kako se proveo. Zašto je nosio bradu tada? Ja neću o tome da govorim, neka on o tome kaže.Kad sam već kod njega, Marijan je juče govorio o njegovom rođaku,

na Staljingrad, kao pomoć Nemačkoj u okviru nemačkih informacija protiv Sovjetskog Saveza.Deo tih Mesićevih ustaša, dakle deo, je pogubljen na ratištu tamo, a veoma mali broj, mali

Pa, on je vođa antifašizma danas, a sada ćete čuti kako se za ustašluk zalagao. Dakle, sve izvori, ne pričam na pamet.Po završetku rata, pucao je njegov rođak iz puške u čelo ikone Isusa Hrista u crkvi Svetog Andreje Prvozvanog na

poštovani građani, Jugoslavija se nije raspala ona je razbijena. Malo ima vremena, ja neću o tome govoriti, ali nadam se u jednom broju časopisa koji se sprema, ja mislim za tri, četiri meseca ćete videti ko je razbijač bio te Jugoslavije. Da nema Milošević ama baš nikakve veze sa tim.Idemo dalje, Mesić je na sednici Sabora Republike Hrvatske 5. decembra 1991. godine rekao zastupnicima hrvatskog Sabora, ovo je pravi izvorni, citiram – hvala vam što ste me izabrali u predsedništvo SFRJ tačka, ja sam svoj zadatak ispunio tačka Jugoslavije više nema tačka. Da li je tačno gospodine Mesiću da ste to rekli u hrvatskom Saboru? Šta pričate prekjuče gospodine Mesiću ovde na sastanku sa Borislavom Jovićem i Turpovskim. Perete biografiju. Vi ste jedna varalica, vi ste luftiguz jedan, to ne možete raditi istoričare, bez obzira na naciju i veru.Svoj stav prema Srbima Mesić je izrekao na predizbornom skupu 2. marta 1999. godine u Gospiću. Obratite pažnju uvaženi građani Republike Hrvatske i uvaženi građani Republike Srbije. Pred 1.000 Hrvata, koji su bili pod kišobranom, pošto je padala kiša strašna, Mesić je Srbima o Hrvatskoj tada poručio, citiram kada mi Hrvati stvorimo državu, svi Srbi u Hrvatskoj staće pod jedan kišobran, završen citat.Jel to Budak govorio 1941. godine, pre rata?Genocid znači namera, ovo je ta namera 90-ih godina, a ima ovakvih stotine citata pre rata. Ali, ako nema ove namere, a ima samoubistva onda je homocid, to nije genocid, nego homocid – klanje. To naučnici dobro znaju, ne znaju doduše mnogi, vrlo malo ih zna te definicije i sa tim pitanjima se malo bavim.Ja neću govoriti o njegovom koncentracionom logoru šta je on govorio, Stipe Mesić, to je ispod svakog nivoa.Dakle, poštovani narodni poslanici, ja sam samo pokušao da vidimo šta je Hrvatska radila. Ja ću vam sad citirati jedno pismo izvorno da vidite ko je kriv za

da ovo pismo je svedočio po njemu Vilijam Vimer, autor je tog pisma, tadašnji potpredsednik parlamentarne skupštine OEBS-a, vi koji idete u

pisma.Obratite malo pažnju, uzeću vam pet minuta vremena i završiću, jer vam dosađujem više. Berlin, 2. maja, za vreme bombardovanja 2000. godine, veoma cenjeni gospodine kancelaru. Krajem protekle nedelje bio sam u prilici da u slovačkom glavnom gradu Bratislavi prisustvujem konferenciji koju su zajednički organizovali američko ministarstvo inostranih dela i američki spoljno-političkih institut republikanske stranke.Glavne teme skupa bile su Balkan i proširenje NATO. Konferenciji su prisustvovali veoma visoki politički predstavnici, na šta ukazuje prisustvo velikog broja predsednika Vlada, kao i ministara inostranih poslova i ministara odbrane iz tog regiona. Među brojnim važnim tačkama, o kojima se osim Srbije, da napomenem, da znate, među važnim tačkama, od tema zaslužuju da ih se naročito istakne.Prvo, organizatori konferencije su zahtevali da se u krugu savezničkih država, što je moguće brže izvrši međunarodno priznanje nezavisne države Kosovo. Šta sada kažete?Drugo, organizatori su izjavili, dakle, predsednici Vlada, ministri inostranih poslova, da se SRJ nalazi van svakog pravnog poretka, a pre svega izvan završnog dokumenta, iz Helsinkija. Da pojasnim, to je onaj dokument, iz 1975. godine, u kojem implicitno stoji da pokrajine ne mogu izvršiti secesiju i to za nas ne vredi, za svakog drugog vredi, kako vidite u ovom pismu.Treće, evropski pravni poredak, obratite pažnju, predstavlja smetnju za sprovođenje plana NATO, i u tom smislu, znatno je pogodniji američki pravni poredak, za primenu u Evropi. Nema povelje UN, zgaženo je međunarodno pravo. To je Hitler radio i raspala se liga naroda.

Nastavlja dalje, zbog toga, iz strateških razloga, tamo se moraju stacionirati američki vojnici, te da se tako nadoknadi ono što je propušteno godine 1945.

usvajanja koncepta nove strategije, tzv. NATO pakta.U aprilu 1999. godine, to je taj novi koncept, odnosno nastojanje Evropljana da se prethodno dobije mandat UN ili Kepsa. Vidite šta se radi.Šesto – ne umanjujući važnost naknadne legalističke, pravnici znaju šta to znači, interpretacije Evropljana da je kod širenja zadataka NATO preko granica zakonski dogovorenog područja, a to znate koje je, u ratu protiv Jugoslavije bila reč samo o izuzetku ipak je jasno, priznaje da je jasno, priznaje da je u pitanju presedan na koji se u svako doba svako može pozvati i tako će mnogi ubuduće i da postupaju. Nema prava. Sila je iznad prava. Kao što je bilo i kod lige naroda.Sedmo valjalo bi da se prilikom sadašnjeg širenja NATO ponovo uspostavi teritorijalna situacija na prostoru između Baltičkog mora i Anadolije, obratite pažnju, kako je postojala za vreme rimskog carstva i to u doba kada je ono bilo na vrhuncu moći i zauzimalo najveće teritorijalno prostranstvo.Ja nemam vremena da istoriju tumačim. To studentima tumačimo tu istoriju koja je bila koncepcija.Osmo – zbog toga Poljska mora da bude okružena sa severa i sa juga demokratskim državama kao susedima, a Rumunija i Bugarska da obezbedi kopnenu vezu sa Turskom. Srbija, u zagradi stoji, verovatno zbog obezbeđivanja nesmetanog vojnog prisustva SAD zatvorena zagrada, trajno mora da bude isključena iz evropskog razvoja.Deveto – severno od Poljske treba da se ostvari potpuna kontrola nad prilazima Sanpeterburga Baltičkom moru.Deseto – u svakom procesu prava naroda na samoopredeljenje treba dati, gospoda pravnici to dobro znaju, prednost nad svim drugim odredbama ili pravima međunarodnog prava, a ja dodajem osim Srbima. Eto, Srbi nemaju pravo. Oni su zabranili samo Srbima to.I jedanaesto zadnje – obratite molim vas poštovani građani ovo je jako bitno – tvrdnja da je NATO prilikom napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju prekršio sva međunarodna pravila, a naročito sve odgovarajuće odredbe međunarodnog prava nije osporavana na ovoj konferenciji. Zamislite. Svesno sila nad pravom. S prijateljskim pozdravom Vili Vimer, da ne kažem izvorni koji, dosta je za mene, ima ih više, itd.Poštovani građani Republike Srbije i na Jugoslovenskim prostorima, Srbija danas vodi politiku mira, politiku bezbednosti svih građana Republike Srbije ali ne samo i tu nego i svih građana u ovom delu, pa ako hoćete i šire, poštuje suverenitet i integritet svih država, a brinuće se u budućnosti o svakom Srbinu ma gde on bio, kao što to radi Nemačka, kao što to radi Rusija, kao što to radi Amerika ili bilo koja druga zemlja.Naš predsednik Vučić je jako tolerantan čovek, jako pametan čovek i često prelazi preko uvreda koje nam se svakodnevno upućuju iz regiona. Ne mogu oni uvrediti nas, ti koji vređaju mogu samo sebe uvrediti. I svojim komšijama Hrvatima poručujemo, poručujem ja lično – svaka država, oni to znaju istoričari, koja nastaje na kostima drugog naroda nikada u istoriji nije bila dugog veka. A što ja želeo Hrvatskoj to želeo i sebi. Moraju se gospoda Hrvati suočiti sa svojom istorijom. Imali su priliku 90-te godine, a ne izbaciti iz Ustava srpski narod, da Stipe Mesić prekjuče kaže novinaru – možda smo i trebali. Pa jeste sada kaže kada je etnički očistio ono što nije Pavelić. Možda smo trebali, sada neka ih stavi, ih sa 17% na 4,5%.Dakle, politiku mira i saradnje, ali istoriju i sećanje nema te sile koja će nam zabraniti, zajedno sa hrvatskim istoričarima. Ništa nije sporno. Dokument je na stolu, istoričari i drugi naučnici drugih grupa, a ne zloupotrebljavati.Ja moram da kažem da zloupotrebljavaju i naši neki istoričari ovde. Zamislite profesor doktora u institutu radi, prekjuče, za akademiju koju smo pripremili za Dan pobede, kaže – ja nisam gledao, ali osuđuje predsednika države. Gospodine Koljanin ja te prozivam imenom. Da li tako čitaš istorijske izvore? Da li tako pišete knjige koje imate korektnih knjiga? Zašto to radite?To metodologija ne dozvoljava. To rade naši novinari, jedan deo novinara, tzv. novinara, pa nam iskrivljuju svaku rečenicu u ovom visokom Domu, lažu. Obmana „N1“, „Utisak nedelje“ i onaj drugi utisak. Tvorac laži, koje sam tobože ja izgovorio u ovom Domu, znate ko je bio prvi? Jedan bivši koministar iz bivše vlasti, Prelević onaj. Nakon 15 dana šta veli - ne napadate Atlagića. Izgovorio uopšte nisam ono što oni govore. Toliko morala imaju, ovde u stenografskim stenografskim beleškama i onda se to vrti na njihovim medijima, izmišljaju i tako dalje. To Gebels nije radio.Videli ste sinoć jednog njihovog predstavnika. Njih programi ove države ne interesuju. Neka dođu na vlast kao 05. oktobra silom. Nije ovo vreme Srbije 2000. godine, ovo je 2021. godina. Nema dolaska na vlast pred građanima Republike Srbije bez izbora. Ništa nije u redu ako oni nisu na vlasti. Morate naučiti da ste u opoziciji, da ste u vlasti za dobrobit svih građana Republike Srbije i države Srbije.Još jednom, komšijama Hrvatima, svojoj bivšoj domovini, ja imam i hrvatsko državljanstvo pored srpskog, poručujem – gospodo Hrvati, suočite se sa svojom istorijom. Odbacite ono što treba da odbacite i onda ćemo ići u zajedničku budućnosti. Idemo i sada ka istom cilju, a to je mir, bezbednost, sloboda svih građana, bez obzira na veru i na nacionalnost, ali ne možemo da se služimo lažima. To rade i pojedini u Republici Srbiji. Ne možete negirati ono što su Hrvati u Vojvodini i u Srbiji dobili. Mi se ponosimo sa time što smo dobili, i hrvatsko pismo i hrvatski jezik, to trebaju i Srbi u Hrvatskoj. To Pavelić nije davao. To i danas jedan deo ne da.Prevaziđimo to, okrenimo se budućnosti, izučavajmo zajedničku prošlost, ništa nije sporno. Idemo ne možemo falsifikovati. Ne možete reći da je zločinac Gavrilo Princip, kao što naša Dubrovka Stojanović, ona će posebno da dobije ovih dana, posebno jedan deo … jedino ona kaže - u Prvom svetskom ratu 700.000.

struka, pa na neki način želimo da prevaziđemo neke stvari, ali da se okrenemo budućnosti, i da ne možemo laži izgovarati što smo izgovorili. Svi moji govori u Hrvatskom saboru su dostupni i Hrvatima i Srbima, nijednog se ne odričem, što sam devedesete godine govorio, sam diskutant i upozorio predsednika Tuđmana – kako Srbe ne spominjete na prvom višestranačkom saboru. Poslaničko pitanje - da li mislite da ih izbacite iz Ustava ili lapsus?

izvršeno etničko čišćenje. Što ja želim svakom Hrvatu, to sebi želim i svom detetu i bilo kom drugom. Ja volim svoj srpski narod toliko koliko poštujem svaki drugi.Hvala.

Zahvaljujem profesoru Atlagiću.Sledeći reč ima narodni poslanik Adam Šukalo.Izvolite. **Adam Šukalo** Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovana ministarko pravde sa saradnikom, poštovani predsedavajući, uvaženi narodni poslanici, uvaženi profesore Atlagiću, na samom početku da vam kažem da nema potrebe da se izvinjavate što ste produžili ovaj govor koji je trajao kao jedan školski čas. I ne ističem to kao bilo kakvu primedbu, već sam srećan i zadovoljan zato što u ovom parlamentu, u ovom sazivu upravo koji mnogi žele da isprljaju,

u kontekstu teme koju smo imali juče, a koja danas očigledno iz potrebe da se kaže što se juče nije moglo stići, jer je bilo puno govornika, i danas uzima dobar deo vremena.Ali, pre svega, da kažem zašto ne treba da se izvinjavate. Pa, ne treba da se izvinjavate zato što, nažalost, ovaj parlament godinama i u različitim mandatima, u decenijama, nije slušao ovakve govore. Slušao je govore koji su bili iskrivljeni, slušao je govore kojima jeste bilo mesto u trenutku, vremenu u smislu toga šta mi kao narod treba da uradimo da se izvinimo za neka zlodela koja su pojedinci u naše ime učinili na prostorima bivše Jugoslavije.Ali, ove teme koje danas slušamo su na nekim drugim medijima, koje danas nećemo prozivati, retrogradne, radikalne, pase. Nećemo da pričamo o prošlosti. Dajte nešto sveže nešto neku novu aferu da izbacimo danas. I toliko smo se udaljili od sebe, od svog vrednosnog sistema, od svoje istorije, da i sama pomisao ili dužina govora ili teme u ovom Visokom domu izaziva u jednom delu javnosti ne samo čuđenje, već i osudu. Pa da je to javnost Republike Hrvatske, ja bih mogao nekako i da shvatim, koja je indoktrinirana godinama i decenijama, pa ne može da sluša ovakve diskusije koje su surovo činjenično prikazane.Šta sad ja ovde, kao potomak Adama Škaljca sa Korduna, koji je stradao 1944. godine u oslobođenju Cazina, koji je bio većinski muslimanski tada i poginuo i nema, ni krsta, ni kamena, ni spomenika bilo kakvog, niti znamo gde je stradao, da kažem u ovom visokom domu?Slušao sam juče pažljivo kolegu, kao svakog drugog, Jovanova, koji je govorio o tome, o svojim potomcima. Evo slike, pošto su svi pokazivali fotografije, jedine fotografije koju ja imam od svoga dede. Ovo je moj deda Adam, po kojem ja nosim ime. I kao što vidite, on ima kraljevu uniformu, nema na njoj ni kokarde, ni petokrake. Ali, ima njegovog groba, kojeg nismo videli nikad i on se borio za tamo neke kuće, za neke šume, za neke livade, gde nije živela devetočlana porodica. Evo, on i Milija su izrodili osmoro dece.Zato sam ponosan kada danas slušam da ovde u ovom domu se govori o tome, zato što mora ne samo danas, već svaki put da govorimo o tome i ističemo, jer samo onda ćemo znati da smo na pravom putu i da smo se vratili sebi i svojim vrednostima.Zato Republika Srbija danas i ovim sporazumima na diplomatskom planu, na ekonomskom planu, na planu borbe protiv organizovanog kriminala, protiv mafije, protiv narko mafije, ali pre svega, u smislu vraćanja vrednosnom sistemu, onom koji je najvažniji, naših naroda, piše zlatna slova istorije.Mi

njenog predsednika Aleksandra Vučića, došli u poziciju da konačno možemo da o ovome pričamo.Mi ne zloupotrebljavamo ovo vreme, mi smo konačno došli u period u kojem u narednim godinama, u decenijama možemo govoriti ono što se nije moglo govoriti i u bivšoj državi, a i dobrom delu, da kažem, sadašnje države kada su bili drugi predstavnici vlasti, kada su ove teme bile pase, kada su retrogradne, tada su bile radikalne. Nisu to, gospodo, radikalne teme. To smo mi, sa svojim dostojanstvom, sa svojim identitetom i sa svim onim što jesmo.Ja danas, kao predsedavajući Zukorlić, kako je malopre čestitao, čestitam svim vernicima muslimanske veroispovesti Ramazanski Bajram, ali čestitam i Svetog Vasilija Velikog Ostroškog. Čestitam i Dan vojske Republike Srpske ili danas Trećeg pešadijskog puka, vojske Republike Srpske koja je je stvorena od naroda koji je živeo na prostoru BiH, većim delom današnje Republike Srpske i koji su stvorili Republiku Srpsku. I ponosan sam zato što sam ovde i što je predsednik Republike Srbije rekao da nikakvi izmišljeni dokumenti, već samo ovi stvarni ugovori, evo, koje danas potpisujemo, neki non pejpr dokumenti u kojem moja Republika Srpska, kao i moja Srbija treba da bude kompenzacija za sutra oteto Kosovo i Metohiju. Naš predsednik je rekao da to ne dolazi u obzir i da takva razmena nikada neće doći na radni sto da li ove Skupštine, Vlade ili bilo koga drugog. Prema tome je jasno.Boli me danas i tužan sam jako kada sam čuo izraelskog ambasadora jutros šta je izgovorio, našeg prijateljskog naroda, da kažem, koji je pretrpeo, zajedno kao i mi, strašnu golgotu u istorijskom periodu o kojem smo govorili juče, kada mogu tako lako da prelaze preko određenih stvari, izgovaraju određene besmislice, pa se tokom dana popravljaju,

mnogo više boli zato što znamo, iz prostog razloga, šta to znači u ovoj vrsti priče.Iz tog razloga bih hteo još nekoliko stvari da kažem ovde, koje su izuzetno važne, a čini mi se da uvaženi profesor Atlagić o tome je već mnogo govorio, ali bih rekao samo jednu stvar koja je za nas itekako bitna, a to je da sebe više nikada ne dovedemo u tu poziciju zbog bilo kakve politike, političara, odnosa koji u regionu treba, u svakom slučaju, da budu relaksirani relaksirani politički, da imamo odnos saradnje, zajedničkog nastupa, povezivanja, putovanja i svega ostalog, da dođemo u poziciju da sami sebe ponižavamo, da sami ne smemo da govorimo o svojoj istoriji.Gospodo draga, mi smo juče govorili o muzeju genocida. Ja sam iz opštine Gradiška, treće opštine po broju stradalih u bivšoj Jugoslaviji, iza Kozarske Dubice i Beograda. Dobro znam da smo svake godine do 1991. godine išli i obilazili Muzej dečijeg logora u Staroj Gradišci, Muzej dečijeg logora u Staroj Gradišci koji, nažalost, danas više nema nijednu postavku svoju, jer su pripadnici tih modernih ustaških kamarila, prvo što su uradili u Staroj Gradišci, kad su se dokopali tamo, uništili tu muzejsku postavku i pokušali da unište dokaze i sve ono što su ljudi dobri pokušali posle da skupe, nažalost, oni su svojom rukom, svojom čizmom, 1942, 1943. i 1944. godine tad radili, tako su počeli raditi i 1991. godine i svake sledeće godine, gde su postojali ti tragovi. I neka ih boli ovo što moraju da slušaju, ali ako negde treba da čuju to, treba da čuju upravo u srpskom parlamentu. Toliko. Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam ovih dana, nekoliko dana, strpljivo pratio izlaganje mojih kolega i nadao sam se da će neko drugi osuditi pojavu koja se desila u Sarajevu, nekad meni dragom Sarajevu koji je živeo jedan multietnički život, ali koji je doživeo neku transformaciju koju ja nikada neću moći da razumem. Bilo je rata, bilo je svega, ali transformaciju koju doživljavamo i ovih dana ja ne razumem.Ovo je Muhamer Bazdulj, pisac, novinar, kolumnista, više puta nagrađivan u Srbiji. Da ne bi neko pomislio da je vladajućoj većini politički drag, je njegova kritika iz „N1“ televizije, gde otprilike kao kritičar vlasti kaže da je ograničeno trajanje Vlade, da je to znak uspeha bojkota itd. Znači, ne radi se o političkom istomišljeniku, ne radi se o nekome ko podržava vladajuću većinu, pa bih ja imao potrebu zbog toga da dignem glas.Ovo je fotografija

pesmu, znači dva muslimana pevaju pesmu trećeg muslimana Halida Bešlića „Ej da mi je da se kući vratim ranije“. Zamisliste taj greh.„Sarajevsko oslobođenje“ odmah sutradan skida kolumnu pisca, književnika, novinara, kolumniste, gospodina Bazdulja i izvinjava se čitaocima što su pustili vest i fotografiju o ovom događaju koji ni po čemu nije diskriminatorski, ni po čemu nije uperen protiv bilo koje nacije, a posebno ne protiv muslimanske.To je dokaz da će pomirenje u Bosni ići teško, ne zbog ne zbog Srba, kao što tvrde sarajevski političari, već zbog toga što su sarajevski političari izvršili transformaciju jedne nacije koja više nije ono što je bila, ma šta mi tvrdili, ma šta mi pričali.Zato sam ja očekivao da oni koji su trebali da dignu glas ne dižu glas protiv sukoba Izraela, Hamasa i Palestine i Gaze tražeći da mi nešto reagujemo, ja sam juče očekivao da baš ti ljudi dignu glas protiv ovakve pojave, jer je ovo gotovo neverovatno. Ovo je za verovati ili ne, da neko zbog jedne pesme koja je u stvari, Halid Bešlić, ja mislim, živi u Sarajevu, zbog jedne pesme koju pevaju dva muslimana, pesmu trećeg muslimana, oni zabrane zato što je tu nobelovac Petar Handke, u gradu drugog nobelovca Ive Andrića. To je gotovo neverovatno i mene zaprepašćuje ta vrsta transformacije, budućnosti radi i zbog mogućeg zanavljanja sukoba u meni dragoj BiH, posebno zbog Republike Srpske.Dame narodni poslanici, mi ovde imamo sporazume sa Argentinom. Da je to nekada bilo, da je takav sporazum postojao 1957. da su malo bile ažurnije naše službe, da je ažurnija bila CIA koja je jedno vreme štitila Antu Pavelića, koja mu je pomogla da se domogne Buenos Ajresa i ulice Sančez, da je toga bilo nama verovatno u to vreme ne bi trebao Blagoje Jovović.Dakle, Blagoje Jovović, da ne pomisle partizani da se radi samo o četniku, to je osoba koja je bila i u partizanima i u Jugoslovenskoj vojsci otadžbine koju neki nazivaju četnicima.Dakle, radi se o osobi koja je bila u jednom i u drugom antifašističkom pokretu.

itd, svih tih logora, on je našao za shodno da sam, svojom rukom, ispravi nepravdu i u toj ulici Sančez je sa dva metka smrtno ranio najvećeg zločinca u istoriji Balkana, Antu Pavelića, koji je dve godine kasnije od posledica ranjavanja umro u Frankovoj Španiji, što dovoljno dokazuje i pokazuje o orjentaciji i samog Pavelića, samog Franka, a, Boga mi, i Argentinu.Stoga, danas verujem da imamo Sporazum o izručenju, da ukoliko se ponove neke ovakve pojave da će u tom slučaju vrlo brzo zločinac, kriminalac biti izručen nama ili ćemo mi izručiti njima, ukoliko neki kriminalac bude njihov na teritoriji Srbije i ukoliko ga oni zatraže.Što se tiče Sporazuma o poljoprivredi, ja sam već o tome govorio i značaj poljoprivrede je daleko bitniji od onoga što većina nas misli. Ko želi da jede ukusan hleb, on mora da podrži poljoprivredu. Ukoliko ste gladni između mirisa novca, mirisa zlata, mirisa srebra, mirisa dijamanata i hrane i sveže pečenog hleba vi ćete se opredeliti za sveže pečeni hleb. Ukoliko ste gladni između mirisa novca i mirisa zrelog slatkog voća opredelićete se za ovo drugo.Stoga drugo.Stoga je tačna tvrdnja koju neprestano ponavljam da je važnost hrane daleko veća od važnosti novca, dijamanata, zlata, jer kad ste gladni to ne možete pojesti, ne možete preživeti, možete jesti hrpu papira, ali nećete utoliti glad.Ova zemlja daje dovoljno za svačije potrebe, ali ne i za svačiju pohlepu. Ova zemlja je temeljno pljačkana, pa i njena poljoprivreda, ali mi koji konzumiramo hranu moramo vratiti poljoprivredi ukoliko želimo da imamo više hrane, ukoliko želimo da imamo veću kašiku, u tom slučaju moramo da imamo i veću motiku.Moramo više da uložimo u poljoprivredu da bi više imali i s toga se ja stalno zalažem da što pre uđemo u EU, čiji agrarni budžet je 45% ukupnog budžeta EU. Kad dođemo u EU, naši poljoprivrednici će pod istim uslovima kada budu poslovali brzo preteći sve druge poljoprivrednike u Evropi i pod ovim teškim uslovima se nosimo u regionu i sa Hrvatskom, sa Bugarskom, bez obzira što su njihovi podsticaji tri do pet puta veći nego što su trenutno podsticaji u Srbiji.Ja se zalažem za to da se za poljoprivredu izdvaja u podsticajima milijardu i više evra godišnje, ali da to bude iz evropskih fondova, da što pre uđemo u EU ili da naša privreda dovoljno ojača u regionu, da sama može toliki iznos da uputi u poljoprivredu.Mi

gradovi, gotovo da će se Srbija svesti na tri-četiri velika grada, a da će okolo biti samo praznine i pustinje. Mi to moramo sprečiti, a najlakše ćemo to sprečiti tako što će se poljoprivredna proizvodnja isplatiti i zato što će ljudi videti priliku da u poljoprivrednoj proizvodnji zarade novac, što kroz cenu poljoprivrednog proizvoda, što kroz podsticaje.Dame i gospodo narodni poslanici, ovde smo govorili dovoljno o sukobima koje želimo u budućnosti da izbegnemo. Sve se svodilo na to u ovom regionu i ova Vlada vodi ispravnu politiku koja će biti u korist poljoprivredi.Što veće tržište za poljoprivredne proizvode to je veća šansa za razvoj. Zato podržavam i Šengen, zato što je to preteča EU. Poslovati u regionu po principima EU - dobro za našu poljoprivredu. Mi smo do sada uvek, mi u Srbiji smo bili olako zapaljivi. Često smo ulazili u sukobe, i umesto da rešavamo svoje probleme, rešavali smo tuđe probleme. Često smo u ulazili u sukobe ne zato da rešimo silom neki svoj problem, već da učestvujemo u problemima velikih koji su se međusobno sudarali, a mi uleteli u taj sukob i umesto da živimo za sebe, mi smo ratovali za druge, a sa tom vrstom politike, nadam se, da smo zauvek prekinuli. Hvala. Zahvaljujem.Sledeći narodni poslanik je Ilija Matejić.Izvolite. **Ilija Matejić** Hvala predsedavajući.Poštovana ministarka sa saradnikom, pre svega dame, a zatim i gospodo narodni poslanici, i naravno, narode Republike Srbije, pred nama su sporazumi sa Komonveltom Dominike, sa Argentinom i Belorusijom i meni je veoma drago što nastavljamo saradnju sa stranim državama, jer samo takva saradnja nas može dovesti do lepše u kojima sarađujemo sa ovim državama jesu unapređenje saradnje u oblasti poljoprivrede, kao i suzbijanje kriminala i izručenje kriminalaca. Veoma mi je drago što borba protiv mafije i organizovanog kriminala jedan od šest ciljeva koje naša vlada ima. Što se toga tiče, mislim da je moj kolega Mrdić dosta toga rekao, napomenuo bih da smo juče mogli pročitati u medijima, da su u kući Veljka Belivuka u skrivenoj prostoriji veštačenjem u mašini za mlevenje mesa pronađeni ostaci ljudske DNK, što je činjenica koja ledi krv u žilama, koja više podseća mene na neki horor film, nego na stvarnost. Ono što je još jezivije jeste što su imali podršku nekog iz državne uprave u svemu tome i svi ti ljudi moraju biti uhvaćeni i osuđeni za to, a našoj policiji hvala što čine da se osećamo makar malo sigurnije danas.Ono što sam takođe video jeste da su pronađene neke nove Viber i Telegram grupe gde su neki manijaci iz čini mi se Vranja i Leskovca počeli da dele slike devojaka, komšinica i time im direktno ugrožavali privatnost i sigurnost. Zaista se nadam da je policija na tragu tim ljudima, jer oni koji to rade pripadnicama lepšeg pola zaista zaslužuju da budu kažnjeni.Ono što me raduje, što je najavio i sam predsednik i ministar Vulin, u šta ćete i vi, poštovana ministarka, biti sigurno uključeni, to je borba protiv fudbalske mafije. Iako se nekome čini da je to potpuno bezazleno, nema veze da li je lopta ušla u gol ili nije, iza toga se krije nešto drugo. Dakle, dogovaranje ishoda takmičenja jeste krivično delo iz člana 208. našeg Krivičnog zakonika i to krivično delo ima dva kvalifikovana, odnosno, da narodu bude lakše da razume, teža oblika. Jedan je kada iznos za koji dogovaraju takmičenje prelazi 450 hiljada dinara, a drugi kvalifikovani oblik jeste kada iznos prelazi 1,5 miliona dinara. To je kazna zatvora od dve do 10 godina. Milion i po dinara nije ništa za fudbal i za fudbalsko prvenstvo i veoma mi je drago što najavljujemo borbu protiv fudbalske mafije, jer iza toga se krije novac, novac naših građana, a ne rezultat što želim da napomenem jeste da u ovom procesu ne može da bude klubova koji su nedodirljivi, funkcionera, igrača i sudija. Da malo pogledamo šta se događalo i ove i prošle godine, kako to da su svirani neki penali sa 18 metara, kako to da neki golmani vraćaju glavom lopte koje idu u golaut, golaut, dodaju protivničkim igračima, pa prave penal, kako to da neki igrači mogu da skoro slome nogu protivnicima, i da za to dobiju žuti karton, pa prelaz iz keca u dva, pa, neverovatni nizovi, pa sedam plus, itd, itd.Mi ako želimo da da idemo u korak sa Evropom moramo i po sportu da idemo u korak sa Evropom i trebamo od tih sportskih borilišta da napravimo mesta gde možemo da odemo sa svojom porodicom i da mirno uživamo u sportu i svakako imate podršku Narodne skupštine za to.Dakle, Komonvelt Dominika je povukla priznanje Kosova. Čini mi se da je ona bila osma zemlja koja je povukla priznanje nezavisnog Kosova, a Argentina i Belorusija ih nisu priznali.Kad smo kod Kosova, moram da napomenem da sam iz jedne male opštine, a to je opština Kovačica iz koje dolaze dva velikana, a to su Mihajlo Pupin, a drugi je Tibor Cerna. Tibor Cerna je iz jednog mesta Debeljača, koje je na sedam minuta vožnje od mog, i on je postao, nažalost, svojom smrću simbol srpsko-mađarskog prijateljstva. prijateljstva. Želim da napomenem da su ga drugari koji su ga poznavali govorili da je bio najveći Srbin kojeg su ikada znali, iako je bio Mađar.Mogu ovo iz glave, ali želim da citiram našem narodu šta se dogodilo tog dana kada je on poginuo. „Tada je bilo toliko strašno izdržavati juriše neprijatelja i svakodnevna bombardovanja iz aviona, te svakodnevno razorno korišćenje artiljerije sa one strane granice da je samo falio još taj snajperista, taj da tamani koga želi i kada poželi. Srpski vojnici u zaklonima, manjim bunkerima i rovovima zbog njega nisu mogli ni da vrše fiziološke potrebe, kako se to inače čini, nego sve u neke posude, pa kada noć padne krišom se prazni tu negde u blizini. Tog kobnog 27. aprila posle dejstva snajperiste Tibor Cerna se oprostio pre svega od svojih zatečenih drugova, pa ustao i viknu – Hajde pucaj ako si junak, ja te čekam. Obarač je povučen. Metak iz snajperske puške je pogodio Tibora pravo u grudni koš, ali Tibor nije pao.“ Pazite, koliko je Tibor bio jak. To je golobradi mladić od 21 godine. „Da bi stvorio mogućnost da neprijatelj dejstvuje još jednom kako bi ga naši snajperisti otkrili i konačno eliminisali Tibor Cerna je ostao da stoji. Ranjen, smrtno ranjen okrenuo se ka svojim drugovima u rovu koji su ga sve vreme odvraćali od te namere i rekao je čuvene reči – Za ovu zemlju vredi poginuti, kada je usledio i drugi hitac. Metak je pogodio Tibora Cerna u vrat, ubivši ga na mestu i trenutak kasnije srpski snajperisti su eliminisali neprijatelja.“Dakle, pred smrt je izgovorio te čuvene reči – „Za ovu zemlju vredi poginuti“ i za to moram da kažem dve stvar. Pre svega, za sve naše borce sa Košara da makar simbolično podsećaju na Spartance kod Termopila jer su se borili protiv desetostruko brojnijeg neprijatelja. Naših je bilo 200, dok je neprijatelja bilo dve hiljade. dok je neprijatelja bilo dve hiljade. Moram da kažem da i Tibor Cerna i ostali pali borci i ostali koji su se borili i preživeli ne samo tu su dostojniji od mene samog da vrše dužnost narodnog poslanika i ako ikada budem za ovu zemlju uradio 3% od onoga što su oni uradili ja ću biti veoma zadovoljan.Kada smo otkrivali Spomenik Tiboru Cerni u Debeljači bio je tu i predsednik Republike. Bili su tu i neki članovi sada Narodne skupštine i bili su tu, što je najbitnije, njegova porodica, njegovi drugari i mi smo time makar simbolično pokazali da se više ne stidimo svojih heroja, već naprotiv da se ponosimo našim herojima i da ih nikada nećemo zaboraviti jer bismo ih zaboravom po drugi put ubili.O Tiboru Cerni i o Košarama, i o Paštriku i o Jasenovcu i o Srebrenici i o Oluji, Bljesku, Maestralu naši učenici moraju da uče još od srednjih, možda čak i osnovnih škola. Zašto? Kao što su moje kolege već rekle, ne da bismo mi širili mržnju među narodima, nikako da bismo širili mržnju, već zato što istorija mora dobro da se zna da se ne bi ponovila.Zna naš narod na KiM ko se bori za njega. Mi sada njima pomažemo čak i novčano. Izdvojili smo četiri milijarde dinara da im pomognemo. Dobiće dve nove bolnice, nove škole, nove vrtiće, a u sledećih godinu dana na KiM će biti izgrađeno čak 15 zgrada za ljude koji su slabijih socijalnih mogućnosti, za mlade bračne parove i za one koji su prisilno raseljeni, ali i naš narod na KiM zna da se moramo okrenuti budućnosti i saradnji. Zašto? U 21. veku ti ne pobeđuješ kada širiš mržnju, ne daj Bože kada huškaš tamo na neki rat. U 21. veku ti pobeđuješ kada si ekonomski jak, kada ti je država ekonomski jaka i zato moramo da nastavimo i da gradimo i puteve i bolnice i pruge i škole i vrtiće. Moramo nastaviti da jačamo našu vojsku koja je simbol mira i stabilnosti i moramo da nastavimo da dovodimo investitore da bismo ekonomski, ponavljam ekonomski, bili najjača zemlja na Balkanu u narednih 20 godina.Samo tako, samo saradnjom, samo znanjem istorije i pogledom u budućnost mi možemo imati mir i stabilnost u ovoj zemlji, možemo imati napredak u ovoj zemlji i samo takva jaka Srbija je garant našem narodu za mirniju budućnost, našem narodu bez obzira na njihovu nacionalnost i bez obzira na to da li žive u Srbiji ili u regionu.Hvala vam i živela Srbija. Zahvaljujem.Sledeći je narodni poslanik Boris Bursać.Izvolite. i to svakako znači da Srbija uživa veliko poverenje u svetu i da mnoge države žele Republiku Srbiju kao partnera, bez obzira da li je u pitanju oblast poljoprivrede, jer imamo sporazum sa Dominikanom baš u vezi poljoprivrede, da li u oblasti pravosudnih, policijskih i tužilačkih zakona.Ja bih svoje izlaganje posvetio baš ovim zakonima, zato što smatram da smo mnogo, mnogo ranije trebali da imamo ovakve zakone, da je trebao još bivši režim da učini sve da ove zakone Narodna skupština donese i da na određeni način olakšamo poziciju Republike Srbije u borbi protiv organizovanog kriminala, koji ne poznaje granice.Ako vidimo šta se sve dešavalo za vreme vlasti bivšeg režima, jasno je zašto ovakve sporazume nismo ni imali u skupštinskoj proceduri i jasno je kome je to bilo u interesu da se to nikada ne desi.Moje mlađe kolege ne znaju, ali 2008. i 2009. godine Srbiju je potresala jedna jako velika i ozbiljna afera, afera u kojoj je Srbija bila od međunarodnih organizacija, ne mogu da kažem neopravdano, optužena čak i da učestvuje u pranju novca. Bili smo do te mere odgovorni za određena dešavanja da je čak pretila i opasnost da Republika Srbija izgubi međunarodni kod za platni promet, tzv. svift kod, da bi nekako bivši režim to zataškao. Da ne doživimo da nam se taj međunarodni kod za platni promet ukine, tadašnji guverner Narodne banke Srbije morao je da podnese ostavku. On je bio žrtveno jagnje, on nije bio odgovoran za to što se dešavalo, ali je svakako podneo ostavku i kasnije Šoškić izabran za guvernera. Ta banka preko koje je vršeno pranje novca sada samo vegetira i uopšte nije prisutna na tržištu.Ako malo ozbiljnije analiziramo šta se sve sada dešavalo, taj novac je pran i potiče od trgovine narkoticima.

onda je sve jasno zašto Republika Srbija još tada nije imala sporazume sa određenim zemljama a vezano za borbu protiv organizovanog kriminala, šverca narkotika i oružja.Ako pogledate zemlje u kojima se Darko Šarić krio, imaćete jedno saopštenje da se krio u zemljama Latinske Amerike. Ne bi me iznenadilo da se krio i na teritoriji Argentine, koja je naša prijateljska zemlja, nama naklonjena, i u želji da i nama olakša poziciju, imamo sa njom jedan ovakav sporazum.Kao što se egzotične droge tako zovu, tako i ti egzotični narkotici potiču iz tih egzotičnih zemalja. Znači, baza gde su oni prave jesu zemlje Srednje Amerike i zemlje Latinske Amerike. I Argentina koliko god da pokušava da bude uspešna u toj borbi, ne može sama i potrebno je da sve zemlje koje se ozbiljno bave borbom protiv organizovanog kriminala u tome učestvuju.Zašto Srbija nije učestvovala? Setite se samo kako je Darko Šarić pravio svoju imperiju ovde u Srbiji. Novac stečen kriminalom stavljao je ovde u legalne tokove, potkupljivao privredne subjekte, bavio se građevinarstvom, poljoprivredom, i da ne nabrajam dalje. poljoprivredom, i da ne nabrajam dalje. Naravno, neko je morao to debelo da pokriva iz tadašnje vlasti i bivšeg režima. Baš zato se nisu ni trudili ni da ga pronađu, ni da ga uhapse, ni privedu pravdi, jer su se plašili njegove reakcije šta će reći u nekom sudskom postupku. Ali, to je njihov problem, ne naš i neka žive u tome da snose deo odgovornosti za nešto što se, nažalost, dešavalo i u Srbiji.Da ima osnova to što pričam, dovoljno je da se vratimo samo nekoliko godina unazad, ne deceniju i više, da je, recimo, i Milan Dabović, tada šurak sadašnjeg predstavnika bivšeg režima Dragana Đilasa, uhapšen sa drogom i da je čak bilo i prećeno policajcima koji su učestvovali u tom hapšenju, baš imenom i prezimenom – da li vi znate ko je Dragan Đilas, što je svakako jedna sramota. I ne može da kaže da to nije tačno i ne može da kaže da mu nije čak išao i u posete Dragan Đilas. Verujem da je to jedan od razloga zašto ovaj sporazum sa Argentinom nismo imali pre deset i više godina. Ili Novak Filipović,

Marinika Tepić, bliska saradnica Dragana Đilasa, tri godine je uplaćivala novac iz budžeta AP. Kad je nestalo tog novca, izgleda da se vratio starom zanatu Novak Filipović, pa je uhapšen sa drogom. Imamo tu i saradnike, bivšeg ministra Vuka Jeremića, Aleksandar Radojčić, itd, itd, da ne nabrajam.To su sve razlozi zašto imam pravo da sumnjam zašto bivši režim nije imao sporazum sa Argentinom.Sada kada imamo još jednu jako interesantnu temu koja je vezana

sumnjiv novac na tim računima, sumnjivo poreklo tog novca, imam pravo i da mislim i da postavim pitanje – da li na tim egzotičnim destinacijama gde se nalaze ti računi jeste novac samo od pljačke građana Republike Srbije koje je Dragan Đilas sistematski sprovodio skoro deceniju ili se nalazi novac kojim opet raspolaže Dragan Đilas, a koji je od organizovanog kriminala? I mislim da šta god budemo imali više ovakvih sporazuma, da ćemo sve više i više biti bliži istini šta se zaista Srbiji Srbiji dešavalo dok su o njenoj sudbini odlučivali Dragan Đilas, Vuk Jeremić i ekipa oko njih.Čini njih.Čini mi se da sva ta hajka koja se sprovodi protiv predsednika Aleksandra Vučića i protiv SNS jednim delom je usmerena naravno da bi na bilo koji način pokušali da se vrate na vlast, ali čini mi se da je sve veći razlog taj da se nikad ne otkrije šta su zaista radili, kakvu su štetu činili i građanima Srbije i ugledu Republike Srbije u međunarodnim odnosima.Ne vidim nijedan razlog zašto moje kolege narodni poslanici ne bi prihvatili i glasali za ove zakone i ove međunarodne sporazume, jer će svakako stupanjem na snagu ovih sporazuma Srbija dati svoj doprinos u borbi protiv pre svega, organizovanog kriminala, šverca droge i povećati bezbednost svojih građana i bezbednost u čitavom regionu. Zahvaljujem.Sledeći je narodni poslanik Boris Bursać.Izvolite. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, poštovana gospođo Popović, pred nama su se ovih dana našli vrlo bitni i konstruktivni predlozi zakona, a ja bih se lično osvrnuo na Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike o saradnji u oblasti poljoprivrede.Pre svega osećam potrebu da izrazim zahvalnost Dominiki koja je 2018. godine zamrznula Odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova i time pokazala da poštuje teritorijalni integritet Srbije, ali i principe međunarodnog prava.Ovim gestom Vlada Komonvelta Dominike je pokazala da nema jednostranih rešenja, već da je pitanje statusa južne srpske pokrajine, pitanje koje može biti rešeno jedino dijalogom Beograda i Prištine.

ni u polju Bjelica pšenica, ni u brdu vinova lozica.Kada smo kod pšenice Bjelice i vinove lozice, vratio bih se na temu ovog Sporazuma, a to je poljoprivreda.Poljoprivreda je privredna delatnost stara koliko i ljudsko društvo. Nastala je prevashodno iz težnje da se zadovolje osnovne čovekove potrebe, odnosno potrebe za hranom i samoodrženjem, da bi kroz razvoj ljudskog društva dobila prostor da se od proizvodnje naturalnog karaktera postepeno pretvori u sitnu robnu proizvodnju.U takvim uslovima, gazdinstva su dobila mogućnost da viškove svojih prehrambenih proizvoda ponude na tržištu u zamenu za proizvode i usluge zanatskih delatnosti. Posmatrano na taj način, gazdinstvo ili poljoprivredno domaćinstvo sa jedne strane tretira se kao nosilac proizvodne aktivnosti, ali i kao potrošačka jedinica.Danas je poljoprivreda privredna delatnost koja osim proizvoda namenjenih ishrani stanovništva obezbeđuje nezamenljive sirovine za farmaceutsku industriju i tekstilnu industriju, ali i građevinarstvo.

ove izjave ogleda se u tome da su ekonomije svih zemalja na svetu u manjoj ili većoj meri, zavisne od poljoprivrede, tj. da je poljoprivreda bez sumnje privredna grana od vitalnog značaja za opstanak ljudske vrste.Kada govorimo o Srbiji, Srbija ima izvanredne prirodne uslove za razvoj poljoprivrede. Mi smo nekada bili i trebali bi opet biti pre svega poljoprivredna zemlja, koja najveće prihode treba da ostvaruje upravo od ove delatnosti, naravno uz razvoj industrijskih grana koje troše sirovine iz poljoprivrede.Koliko je poljoprivreda važna, videli smo upravo u periodu pandemije Kovida 19 kada su mnogi rafovi po radnjama širom regiona, Evrope i sveta bili prazni, Srbija je zahvaljujući odgovornoj politici, zahvaljujući odgovornim ulaganjem u poljoprivredu imala sve životne namirnice. I ne samo da je imala te namirnice na rafovima u radnjama širom Srbije, već je imala zalihe svih osnovnih životnih namirnica za godinu dana unapred. U 2020. godini pored pandemije korona virusa, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, napravili smo rekorde i to u pogledu spoljnotrgovinske razmene u iznosu od 4,13 milijardi dolara, što nikada do sada nismo imali. Napravili smo suficit u agro biznisu za državu od 1,8 milijardi dolara i to je jako važna stvar za BDP. Podsetiću vas da je taj izvoz pre samo pet godina bio 2,5 milijarde dolara.Takođe, dolara.Takođe, moramo napomenuti da je upravo poljoprivreda i prehrambena industrija zaslužna za manji pad BDP-a u Srbiji. Iskreno se nadam da će se obistiniti predviđanja gospodina Nedimovića i da će udeo poljoprivrede u BDP-u biti rekordan i preći 9,5%.Što se tiče samog Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike cilj je sasvim jasan, a to je svakako negovanje prijateljskih odnosa i poboljšanja saradnje u oblasti poljoprivrede i to kroz razmenu naučnih i tehničkih informacija i dostignuća, razvoj i uvođenje modernih tehnologija u oblasti poljoprivrede, ... tehnologije, podsticanje zajedničkih programa u oblasti poljoprivrede, podsticanje saradnje između preduzeća u oblasti poljoprivrede i povezanim sektorima, saradnja u veterinarskoj i fitosanitarnoj oblasti.Uzimajući sve u obzir, ja ću lično, nadam se i moje kolege podržati i glasati za ovaj, kao i ostale predloge zakona, u nadi da će oni biti oslonac u borbi za jaku, modernu i zdraviju Srbiju. Živela Srbija. Zahvaljujem.Sledeći je narodni poslanik prof. dr Vladimir Marinković.Izvolite. Hvala, gospodine Tvrdišiću.Dame i gospodo narodni poslanici, prvo nekoliko lepih vesti kada je u pitanju Republika Srbija i naš napredak i razvoj, to je da je i danas Evropska komisija procenila da će Srbija imati privredni rast od 5,3% u ovoj godini i da će biti faktički na trećem mestu u Evropi posle Španije i Francuske. Ali, mi smo sigurni da u skladu sa procenom Svetske banke, MMF taj naš rast može da ide i preko 6% i siguran sam da ćemo to i ostvariti.Naravno, ono što je jako bitno za našu zemlju i za naše dalje spoljno političko pozicioniranje, ovi sporazumi o kojima danas govorimo i jesu deo spoljno političke doktrine naše zemlje, to je da je Srbija stabilna zemlja, da je Vlada Republike Srbije stabilna i da ono što je za građane Republike Srbije i za nas ovde kao većinu u parlamentu najznačajnije to je da je Aleksandar Vučić po najnovijim istraživanjima javnog menjanja ima oko 60% podrške građana Republike Srbije.To ovo vreme u kojem se mi nalazimo vreme koje je jako turbulentno, vreme koje je puno izazova, koliko to možemo da vidimo, izazvanih međunarodnim terorizmom, sajber terorizmom, velikom ekonomskom krizom, pandemijom, najznačajnije za Republiku Srbiju i za brod, kako bih to mogao da uporedim, sa našom zemljom koji na jedan maestralan način upravlja predsednik Aleksandar Vučić. Upravlja na taj način da pokušavamo i uspešni smo na radost i na korist građana Republike Srbije u tom smislu da kroz sve ove bure koje izazivaju globalni, geopolitički, geoekonomski uslovi prolazimo bez nekih velikih oštećenja i prolazimo kao zemlja koja uspeva i u ovim turbulentnim uslovima da razvija svoju ekonomiju, da otvara radna mesta, da privlači investicije, da podstiče i da motiviše domaća preduzeća i domaće privrednike da na dalje ulažu i da razvijaju ekonomski i na svaki drugi način našu zemlju.Kada sam govorio o Srbiji kao jednom brodu koji se nalazi i koji treba da prođe kroz jako teške vremenske uslove, govorim i o tome da Srbija i treba da se ponaša onako kako se ponaša danas, a to je da pokušamo da zaobiđemo sve te loše vremenske uslove, sve te bure, sve te velike vetrove koji danas šibaju generalno svetski svetski brod, ali naš taj mali srpski brod treba da bude tako usmeren da se bavimo svojim poslovima, da se bavimo svojim građanima i da se bavimo isključivo srpskim prioritetima.Kada danas govorimo o velikim velikim globalnim krizama, svedoci smo tome da na svakom delu zemljine kugle postoje veliki sukobi, postoje veliki konflikti, ono što želim je da sa ovog mesta poručim građanima da ćemo mi prvenstveno gledati sopstveni interes i da se nećemo stavljati na bilo koju stranu u bilo kojim sukobima zato što želimo da otvorimo Srbiju za sve. Srbija želi da bude partner sa svima koji je gledaju na jedan ravnopravan način, koji u Srbiji vide jednog pouzdanog partnera, jednog prijatelja i koji u Srbiji vide mogućnost da njihove kompanije i njihove firme ulažu novac, da mogu da ga oplode i da mogu dugoročno da računaju na stabilnost, na profitabilnost i na sve ono što Srbija može da ponudi kada je u pitanju jedan dobar i kvalitetan poslovni ambijent.Zbog je važno sve ono što je predsednik Vučić uradio u prethodnom periodu stvorivši od Srbije jednog pouzdanog partnera i jednu zemlju u koju vrlo rado ulažu kompanije

koju mi želimo za naredni period, ne od pet ili deset godina, nego za ceo ovaj vek, da imamo uslove koji su predvidljivi, da imamo uslove i da možemo da ponudimo građanima Republike Srbije jednu budućnost koja može da se predvidi, dobre uslove za život i blagostanje našim građanima.Zato moram da to pomenem, nikada nije dobro

Sa svima želimo da ostanemo u dobrim odnosima i želimo da pošaljemo poruke da je naravno jako važno da sve strane koje se nalaze u određenom sukobu treba da nađu neko kompromisno rešenje i treba da razgovaraju, kao što to Srbija radi kada je u pitanju problem Kosova i Metohije, jer naša politika, politika politika predsednika Aleksandra Vučića, i jeste da dijalog i saradnja nemaju apsolutno nikakvu alternativu. Nama je, naravno, žao i jevrejskog naroda u Izraelu i palestinskog naroda koji živi na teritoriji Bliskog istoka i svega onoga što se tamo događa i naravno uz sve najbolje želje i punu podršku da nađu kompromisno rešenje i da se bilo kakav konflikt obustavi, želje, bez volje da namećemo bilo kakvo rešenje i da se mi kao mala država postavljamo u tom sukobu na bilo čiju stranu, pošto se radi o našim partnerima i radi se o našim prijateljima.Ono za šta je Srbija zainteresovana to je mir, ono za šta je Srbija zainteresovana to je saradnja. Mi to pokazujemo u svakom trenutku, svakim danom. Moram da pomenem da je Srbija od početka, i to jeste bila naša ideja „mini Šengena“, i dalje ćemo se zalagati za princip slobodnog protoka roba, ljudi i kapitala, kao ključni princip za razvoj celokupnog regiona zapadnog Balkana, ali i jugoistočne Evrope. Mi i dalje ostajemo i dalje će nam biti u prioritetu kao strateški cilj punopravno članstvo naše zemlje u Evropskoj uniji, ali naravno pored toga i paralelno sa tim kompromisno rešenje za Kosovo i Metohiju.Mislim da je Srbija došla do tog stadijuma za ovih nekoliko godina, jačajući i osnažujući svoju ekonomiju, svoju geopolitičku poziciju, da možemo da branimo svoje crvene linije, da možemo da branimo naše vitalne nacionalne interese. Koliko smo uspešni u tome pokazuje činjenica da stvarno Srbija važi u ovom delu Evrope kao jedan ozbiljan integrativni faktor, da važi u ovom delu Evrope kao jedan ekonomski ekonomski lider celog ovog regiona i ekonomski i politički centar ovog regiona u koji žele da dolaze svi.Dokaz za to je i prisustvo, posle potpisivanja Vašingtonskog sporazuma, Američke razvojne agencije koja je svoju centralu, dakle, centralnu kancelariju, otvorila ovde u Beogradu, a i da će posle promene u američkoj administraciji ta kancelarija ostati da radi i da se planira sa nekih milijardu dolara projekata i podrške mikro, malim i srednjim preduzećima domaćim u Republici Srbiji, što znači novo zapošljavanje, što znači novi razvoj, što znači nove tehnologije, što znači novi menadžment ovde u našoj zemlji, što ukratko rečeno znači blagostanje za naše građane.Pored DFC-ja, u našu zemlju je svoju kancelariju preselila iz Zagreba faktički južnokorejska „Kotra“, dakle, to je organizacija koja okuplja i koja se bavi promocijom ekonomskih potencijala i kapaciteta Koreje i korejskih kompanija i njihovih investicija. Mi u Srbiji imamo sve više i više korejskih investicija, koje, evo, koliko možemo da vidimo, prate i one kompanije koje dolaze iz Japana i svih drugih strateški važnih zemalja i partnera partnera sa Dalekog istoka, pored onog kontakta i komunikacije koje smo napravili sa zemljama i ključnim igračima na Bliskom istoku, kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su naš strateški partner, koji prave ovaj prelepi „Beograd na vodi“, koji su potpuno zajedno sa Republikom Srbijom promenili percepciju, potpuno promenili izgled ne samo Beograda, nego i cele Srbije i poslali poruku celom svetu da je Srbija igrač na kojeg svi oni koji su ozbiljni i svi oni koji žele da ulažu u ovaj deo Evrope treba da računaju.Zbog i tu želim da poentiram, važno da smo mi promenili spoljnopolitičku strategiju i potpuno jedan odnos u vođenje spoljne politike u odnosu na ono što je radio bivši režim. Kod nas, kod Vlade Republike Srbije koja trenutno vodi ovu državu, kod nas, većine u parlamentu koju vodi SNS, kod našeg predsednika Republike nema zemalja prvog, drugog, trećeg i četvrtog reda. Sve zemlje su za nas ravnopravne, sve zemlje su nam važne.A zašto je naš pristup takav? Naš pristup je takav zato što našu državu vode ljudi koji znaju šta je država, koji znaju šta je spoljna politika, koji znaju šta su nacionalni interesi, i kada su u pitanju međunarodni forumi, kada su u pitanju Ujedinjene nacije, kao najviši međunarodni forum, i Komonvelt Dominikana i Argentina i Belorusija i Sjedinjene Američke Države i Izrael i Saudijska Arabija imaju isti glas i njihov glas se broji jednako. Šta ćete veću odgovornost i šta ćete bolju spoljnopolitičku organizaciju nego da širite saradnju sa svakim sa kim je to moguće proširiti.Kada govorimo, o tome su kolege iz moje stranke već govorile, ne želim to da ponavljam, ali moram da kažem i naravno da se zahvalim Komonveltu Dominiki koja je povukla priznanje

te zemlje, i ona nam je važna, i Argentina nam je važna, koja nikada nije ni priznala lažnu državu Kosovo, kao i Belorusija. Za razliku od onog vremena između 2000. i 2012. godine, kada su tadašnji vlastodršci, tadašnji ljudi koji su vodili taj režim, a posebno spoljnu politiku, urnisali geopolitičku poziciju ove zemlje.A znate zašto? Zato što njima ovaj Komonvelt Dominika nije bio značajan. Baš ih je bilo briga. Baš ih je bilo briga za neku Argentinu koja je daleko. Baš ih je bilo briga i za Belorusiju, koja je nama prijateljska zemlja, sa kojom možemo da imamo i da ispunimo ogromne ekonomske potencijale, ekonomsku i trgovinsku razmenu. Kao što je to slučaj i sa Ruskom Federacijom, gde smo u proteklih nekoliko godina puno puta bili izloženi pritisku od strane naših određenih zapadnih partnera da im uvedemo sankcije i mi to nismo uradili.A zašto to nismo uradili? Zato što smo zemlja koja ima ovo, koja ima obraz, zato što naš predsednik ima obraz. Zato što naš predsednik vodi jednu odgovornu politiku i, ono što je najbitnije, osnažio je ovu državu tako da ona može suvereno da vodi sopstvenu i unutrašnju i spoljnu politiku. Zato je Srbija, između ostalog, interesantna kao destinacija, interesantna je svima za saradnju i, složićete se svi sa mnom, kada imate jednog takvog pouzdanog partnera koji ima, koji je spreman da brani svoje stavove, onda je mnogo lakše i sarađivati sa njim i mnogo je lakše produbljivati tu saradnju.Završiću saradnju.Završiću time što ne možemo a da ne podržimo saradnju po pitanju izručivanja sa Argentinom, saradnju po pitanju poljoprivrede sa Komonveltom i sa Belorusijom, uz to da smo mi za proteklih nekoliko godina potpisali desetine ovakvih sporazuma sa različitim zemljama, zemljama različitih političkih interesa, ideologija i provinijencija. Stvaramo sebi jednu poziciju da na konto toga i na konto te saradnje i pažljive, mudro vođene spoljne politike radimo na korist, konačno, ovih građana koji žive u našoj zemlji i na korist Republike Srbije. Sve to zahvaljujući onome koji je uspostavio takvu spoljnopolitičku doktrinu, mudrosti, mudre politike, politike koja neće više, koliko god možda nekad bili u pravu, neće koštati ovu državu i ovaj narod ljudskih života.Videli smo to, prošli smo to, o tome su moje kolege govorile, i u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu. Mešali smo se u mnoge stvari koje nas nisu ticale. Sada je došlo vreme da se bavimo sopstvenim dvorištem, sada je došlo vreme da se bavimo Srbijom, našim građanima, da se bavimo regionom, da vidimo kako ćemo prodati više robe našim komšijama u Albaniji, u Crnoj Gori, u BiH, na nama je da se borimo za naš srpski narod, gde god on to živi.Moram da pomenem i tu činjenicu i jednu lekciju o tome kako se vodi spoljna politika i šta je patriotizam. Patriotizam je kada možete i kada umete i kada ste kada ste u mogućnosti da izdvojite 10 miliona evra pomoći za četiri opštine koje se nalaze u BiH i gde živi srpski narod. To su opštine Kozarska Dubica, to je Kostajnica, to je Drvar, u koji smo već investirali i već dali 2,5 miliona evra za otvaranje jedne fabrike fabrike koja se bavi preradom drveta.E, tako se brani nacionalni interes, ne brani se tako što ćemo mi ovde iz Beograda, iz nekog kabineta ili iz nekog kafića sve pijući kapućino i duvan i lulu pušeći, govoreći, braneći nacionalne interese, nego se taj nacionalni interes brani u Drvaru, brani se u Trebinju, brani se u Nevesinju, brani se Kozarskoj Dubici, brani se u Kosovskoj Mitrovici, brani se u Gori, brani se u Partešu. Pitajte bilo koga od ove bojkotaške opozicije da li je ikada bio u jednom takvom mestu u BiH ili na teritoriji KiM, a da ne govorimo o tome da li u glavi i da li ima tri čiste, kako je moguće da ova Republika Srbija obezbedi i utiče na to da ti ljudi žive jedan normalan, bezbedan i bogat život, zašto ne, kao što to imaju priliku ljudi u Beogradu, u Surdulici, u Novom Sadu, u Nišu, u Kragujevcu.Dakle, radi se ovde o jednoj strateški dobroj i dobro osmišljenoj spoljnoj politici koju predvodi, koju je osmislio predsednik Aleksandar Vučić i koja će tek svoje rezultate, tu ne može da se pokaže jako brzo, ali pokazati za nekoliko godina kada budemo ojačali svoj narod na svim teritorijama i na svim zemljama gde oni žive.Neki žive.Neki od nas, neke moje kolege su dale tome lep naziv „srpski svet“. Mislim da ne treba da nas bude sramota da to kažemo, jer mi želimo da kroz našu pamet, kroz naše ljude, kroz naše investicije, kroz saradnju sa drugima stvaramo jedan bolji region, infrastrukturno opremljen region region sa fabrikama, sa izgradnjom te infrastrukture, sa kompanijama koje dolaze i koje slivaju kapital iz celog sveta. To je Srbija predsednika Aleksandra Vučića, to je pružena ruka svima i to je Srbija blagostanja i na korist i na interes građana Republike Srbije koju vodi SNS. Hvala.

u pravu sam, jel da? Hvala vam u svakom slučaju, poštovane kolege, uvaženi predstavnici Vlade, poštovani građani Srbije, dosta je toga rečeno i danas i u proteklim danima raspravljajući o zakonskim rešenjima koja su bila pred ovim uvaženim domom, ali ja ću nešto malo drugačije, pa mi ni predsedavajući nećete zameriti.Danas je 12. maj datum i dan, dosta važan i za Srbiju, srpski narod, ali i za društvo uopšte. Elem, Srbiju su u najtežim vremenima branili njeni najverniji, najbolji sinovi, a najteža vremena za Srbiju su svakako bili ratovi. O ratovima smo i danas i juče govorili, hteli mi to ili ne, iako niko sa radošću ne govori o ratovima, jer su bili u direktnoj korelaciji sa zakonima koji su se našli pred ovim uvaženim domom i ti zakoni nisu nešto što je često u poslednjim decenijama, pa se samo po sebi, jedna takva tema se sama po sebi nametala.Ratovi

kao što ne treba zaboraviti ni važne datume iz tih perioda.S tim u vezi, hoću da čestitam 12. maj Dan Vojske Republike Srpske. Naime, na današnji dan 1992. godine Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je donela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske. Pored toga što je donela odluku o formiranju „Srne“ srpske novinske agencije. Vojska Republike Srpske će u narednim godinama sve do 1995. godine do kraja ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini dati najveći, nemerljivi doprinos za opstanak više od milion Srba, preko Drine, odnosno onih koji danas žive u Bosni 12. je dan Vojske Republike Srpske, ali taj dan danas obeležava i Treći pešadijski puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji baštini tradiciju Vojske Republike Srpske. Želim da čestitam svim pripadnicima Vojske Republike Srpske i pripadnicima Trećeg pešadijskog puka oružanih snaga 12. maj njihov veliki praznik.Srbiju danas brane neki drugi, ne u ratovima, na svu sreću, ali u ništa manje teškim okolnostima, u ništa manje teškim bitkama, Srbiju danas brane medicinari, lekari, medicinske sestre, medicinski tehničari od pošasti koja je ceo svet pogodila, a zove se korona virus.

je 12. maj, Međunarodni dan bolničarki. Iskoristiću na kraju i priliku da i njima čestitam praznik, da napomenem da njihova žrtva za Srbiju, za naš narod nije ništa manje važna od žrtve onih koji su svoje živote davali u ratovima.Međutim, Srbiju pored svega brani danas i predsednik i Vlada. Brane je i na istoku i na zapadu. Kud će veći dokaz tome od ovih zakonskih predloga koje ste, poštovana ministarka, vi i Vlada doneli u ovaj uvaženi Dom.Srbiju predsednik i Vlada danas brane i na istoku i na zapadu, ne vodeći se ničim osim time šta je to korist za Srbiju. To je jedino merilo u borbi predsednika i Vlade za Srbiju i njene građane. Oni se bore za ovu zemlju od zapada, odnosno jugozapada, od Argentine sa kojom danas pravimo sporazume, pa do istoka, odnosno severoistoka Belorusije, birajući jedino ono što je korisno za Srbiju.Podrška ovim zakonima koja će biti nesumnjiva u danu za glasanje od mene i mojih kolega iz Srpske napredne stranke nije samo podrška ovim zakonskim rešenjima, niti puko glasanje za njih, to je podrška politici na čijem čelu danas stoji predsednik države, podrška politici neutralnosti, neopredeljivanja za bilo koga ili za bilo koju stranu, osim za stranu Srbije i stranu njenih građana. S toga ćemo svakako podržati ove zakone.Na kraju, danas je za srpski narod svuda na Balkanu još jedan veliki praznik. Iskoristiću i priliku, da našoj najvećoj pravoslavnoj svetinji u Crnoj Gori čestitam slavu, Sv. Vasilija Ostroškog, da svaki naredni dočekaju u miru i u nešto boljem

i svima onima koji slave današnji dan. Vama ministarka i Vladi i predsedniku čestitke na onome što radite za Srbiju, pa i kroz ove sporazume, a u podršku ovog parlamenta i Srbije nemojte sumnjati. Hvala. Zahvaljujem.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč.Pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Aleksandar Mirković. Imate dva minuta. Izvolite. **Aleksandar Mirković** Hvala predsedavajući, poštovana ministar-ka, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici.Jako kratko. Samo želim pre svega vama ministarka da se obratim i da vam se zahvalim što ste u istom momentu odreagovali na ono što sam ja izneo, a tiče se pretnje koje su upućene gospodinu Vladimiru Orliću. Isto tako poštovana ministarka želim da vam skrenem pažnju na još jednu stvar.Dakle, stvar.Dakle, dok smo mi danas ovde radili, diskutovali o ovim predlozima zakona i dok smo pričali, a složićete se sa mnom u ovih više od pet sati diskusije, temeljno o svakom Ovo je još jedan pokazatelj da retorika koju zastupa deo opozicije, a predvođen, pre svega Draganom Đilasom proizvodi ovakvo stanje u društvu i od bilo koga ko je deo SNS podržava SNS ili glasa za nas ili se možda samo raduje uspehu koji postiže naša zemlja, Vlada Srbije, pre svega sleći politiku predsednica Aleksandra Vučića je izgleda legitimna meta.Ja ne znam dokle će se ovakve stvari dešavati u našem društvu, ali sam uveren da dokle god nasiljem, pozivom na mržnju, neistinama, golim lažima Dragan Đilas bude pokušavao da zataška afere u kojima se nalazi, da prikrije svoje bogatstvo, da ćemo mi ovakve primere imati i u buduće.Podsetiću vas da su u julu mesecu pokušali da zapale ovaj dom, da je povređene na stotine policajaca, podsetiću vas i na ona vešala koja su nosili na Terazijama. Evo ta vešala smo danas, danas, pročitao sam poruku i hvala vam još jednom što ste na to odreagovali, ali kada sada napadate i aktiviste koji samo žele sa svojim sugrađanima da popričaju, čuju kakvi su to predlozi, sugestije, pa i one kritike, kada dođete u situaciju da su ti mladi ljudi postali meta, onda smo svi svesni da opasnost u kojoj se nalazimo samo zato što ne mislimo kao Dragan Đilas ili se ne slažemo sa njegovom politikom je ogromno.Sa tim završavam. Naravno da ćemo u danu za glasanje podržati sve ove predloge zakona. Kao što su i moje kolege rekle tokom izlaganja sve ovo smo danas čuli i sve ono za šta ćemo glasati u danu za glasanje jeste opšti interes građana Srbije, ali pre svega bezbednosti i sigurnosti naše zemlje. Hvala vam i živela Srbija. Zahvaljujem.Ministarka Maja Popović, završna reč. Izvolite. **Maja Popović** Vezano za ovo što ste sada naveli ja vas ispred Vlade Srbije uveravam da nadležni državni organi, kao i pravosudni organi ove zemlje neće tolerisati bilo kakvo protivpravno ponašanje, bilo kakvu agresiju i poručujem svima da je država jača od svakog oblika kriminala i nasilja. Hvala. Zahvaljujem.Ovim zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 6. do 10. dnevnog reda i obaveštavam vas da sa radom nastavljamo, po običaju, sutra u 10,00 časova. Zahvaljujem svima. Hvala.